poslanici.Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, pre nego što pređemo na odlučivanje, potrebno je da utvrdimo kvorum.Radi utvrdimo kvorum.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim da ubacite svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem

da je prisutna većina od ukupnog broja narodnih poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine u smislu člana 88. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine.Pre nego što pređemo na odlučivanje o jedinoj tački dnevnog reda ove sednice, podsećam vas da je članom 91. stav 1. Poslovnika predviđeno da se zapisnik sa prethodne sednice po pravilu usvoji do završetka naredne sednice Narodne skupštine.Pošto smo utvrdili da današnjoj sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da postoji kvorum za usvajanje zapisnika sa prethodne sednice.Prelazimo na odlučivanje o zapisniku.Stavljam na glasanje zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 3, 6. i 22. juna 2016. godine.Molim poslanike da pritisnu odgovarajući

usvojila Zapisnik Prve sednice Narodne skupštine Republike Srbije, održane 3, 6. i 22. juna ove godine.Pre dnevnog reda ove sednice, potrebno je da se Skupština, saglasno članu 103. stav 6. Poslovnika, izjasni o povredama Poslovnika na koje su u toku sednice ukazali narodni poslanici.Prelazimo

je Narodna skupština obavila pretres o kandidatu za predsednika Vlade, Programu Vlade i kandidatima za članove Vlade, a pre prelaska na odlučivanje, podsećam vas da, prema članu 270. stav 2. Poslovnika, Narodna skupština o Programu Vladu i izboru predsednika i članova Vlade odlučuje u celini, tajnim glasanjem, osim ako ne odluči da se glasa javno. Ako Narodna skupština odluči da se glasa javno, glasa se prozivkom.Predlažem da Narodna skupština o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno – prozivkom narodnih poslanika.Stavljam na glasanje ovaj

je Narodna skupština odlučila da se o Programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade glasa javno – prozivkom, podsećam vas da Narodna skupština istovremeno glasa o programu Vlade i izboru predsednika i članova Vlade u celini, i to većinom glasova svih narodnih poslanika.Stavljam na glasanje Program Vlade i predlog za predsednika i članova Vlade, u celini.Pristupamo glasanju prozivkom narodnih poslanika.Sekretar će čitati imena, to govorim zbog novih poslanika jer ih ima dosta, a vi treba da kažete da li ste za, protiv ili ste uzdržani.Molim generalnog sekretara, ili zamenika, ne znam kako ste se dogovorili, da obavite prozivanje narodnih poslanika po azbučnom redu prezimena i evidentirate njihova izjašnjavanja.Izvolite. **Svetislava

zaMaletić Aleksandra – zaMalušić Ljiljana – zaMandić Momčilo – protivManojlović Ivan –

zaMilojević Milosav – zaMilojičić Radoslav – protivMirčić Milorad –

zaMihajlović Branislav – protivMihajlović Ljiljana – protivMihajlović Miletić – zaMihajlovska Ljupka – protivMladenović Andreja – zaMrdaković Todorović Ljubica – zaMrkonjić Milutin – zaNikolić Goran –

Molim poslanike da zauzmu svoja mesta i da objavim rezultate glasanja.Poštovani glasanja.Poštovani poslanici i poslanice, dozvolite mi da zvanično saopštim rezultate glasanja.Od 225 narodnih poslanika koji su pristupili glasanju za Predlog je glasalo 163 narodna poslanika.

Uzdržanih nije bilo. Odsutno je bilo 24 narodna poslanika.Pošto je za program Vlade i Predlog za predsednike i članove Vlade glasalo 163 narodna poslanika, što predstavlja većinu od ukupnog broja narodnih poslanika, konstatujem da je Narodna skupština usvojila Program Vlade i izabrala Vladu u predloženom sastavu.Dozvolite mi da u vaše i u svoje ime čestitam predsedniku, potpredsednicima i ministrima u Vladi na

izboru.Poštovani poslanici, sada određujem pauzu u trajanju od sat i 15 minuta, kako bi se izabrani članovi Vlade i mi ovde pripremili za svečano polaganje zakletve.Znači, svečano polaganje zakletve biće održano u 19.00 Hvala.